Новопостъпили питания за периода 23-29 април 2010 г. Постъпило е питане от народния представител Николай Пехливанов към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно стартиране на работата по изготвяне на Национална комплексна устройствена схема. Следва да се отговори в пленарното заседание на 14 май 2010 г. Постъпило е питане от народния представител Георги Тодоров Божинов Анна-Мария Борисова – министър на здравеопазването, относно статута на областните болници като акционерни търговски дружества. Следва да се отговори в пленарното заседание на 14 май 2010 г. По реда на чл. 83, ал. 5 и чл. 91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, са постъпили писмени отговори за връчване, както следва: следва: - от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; - от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на питане от народния представител Лъчезар Тошев; Тошев; - от министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; - от министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; Тошев; - от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Дарин Матов; - от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Кирил Добрев; Кирил Добрев; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Антон Кутев; - от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на въпрос от народния представител Петър Курумбашев; Курумбашев; - от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на въпрос от народния представител Ваньо Шарков.

който изисква министрите задължително да отговорят в 14-дневен срок на зададено към тях питане. По правилник те имат право да отсрочат със седем дни своя отговор, но ако прехвърлят и този срок, вече изпадат в тежко нарушение. Съгласно ал. 3 от чл. 86 в 10-дневен срок от просрочието лично министърът е длъжен да се яви в Народното събрание и да даде лично обяснение защо отклонява отговора на даденото питане. Моето питане към министър Дянков е по данъчната политика на правителството, както е формулирана в Конвергентната програма, и по онова, което в момента се върши. Считам, че причините, поради които господин Дянков отсъства вече втори път, неуважително, са недопустими. На сайта на Министерството на финансите беше обявено, че на 22 април т.г. той е на работно посещение в Лондон за среща с експерти на Европейската банка за възстановяване и развитие. Днес – на 30 април 2010 г., се съобщава, че заминава на работно посещение в Република Македония. Без да омаловажавам важността на отношенията с Македония, смятам, че днес той задължително трябваше да е тук. предложението ми е следното. Следващата седмица ще имаме пленарно заседание на 5 май - в сряда. Предлагам в програмата, която Вие ще предложите, половината от времето да бъде за парламентарен контрол. Разбирам, че господин Дянков не е отговорил и на седем актуални въпроса на наши колеги. Считам, че е задължително, ако той наистина гледа отговорно на своите задължения, да се яви в парламента и да даде тези отговори.

Господин Пирински, съгласно чл. 38 от нашия правилник редовните пленарни заседания се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9 до 14 ч., като времето за парламентарен контрол е предвидено за петък от 11 до 14 ч. Алинея 2 казва, че Народното събрание може да промени времето за редовни заседания, в това число и за Парламентарен контрол. Да разбирам, че по същество процедурата Ви е по чл. 38, ал. 2 – искате да подложа на гласуване Народното събрание да вземе решение

Да разбирам, че в момента нямате процедура за подлагане на гласуване? Благодаря Ви.

Уважаеми колеги! Правя формално предложение в контекста на изложеното от господин Пирински за включване в програмата за следващата седмица на парламентарен контрол. Аз също съм задала въпроси на министър Дянков, които касаят данъчното облагане на българските граждани. Единият от въпросите ми касае данъчните облекчения за млади семейства в случаите, когато става дума за покупка на жилища с ипотечен кредит. Спомняте си, че в присъствието на господин Борисов и на господин Цветанов тук по време на приемането на бюджета за 2010 г. късно през нощта постигнахме договореност по два важни текста: единият за това как младите семейства да ползват данъчни преференции; другият – за така наречените приятелски заеми. Сега шефът на Националната агенция за приходите е издал две задължителни указания, които превратно тълкуват нашата договорка в пленарната зала, което е в ущърб най-вече на младите семейства, които не могат да ползват привилегията за данъчни облекчения по ипотечни кредити. Ако този въпрос се проточи във времето, това практически ще обезсмисли възможността за тези преференции. Правя формално предложение в сряда във втората половина на пленарния ден да бъде включен парламентарен контрол с отговори на министър Дянков, за да може своевременно да се вземат необходимите мерки и да има смисъл както от въпросите, така и от отговорите на вицепремиера.

МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, господин вицепремиер, госпожо министър, уважаеми дами и господа! Изтече срокът на първите антикризисни обещания на ГЕРБ, които бяха поети от правителството през октомври миналата година. Какви са резултатите днес? Провал на бюджетната политика на правителството. Най-добрият бюджет в историята на страната, според господин Дянков, има дефицит от милиард и половина само за четири месеца. Лоша събираемост на приходите. За първото тримесечие на 2010 г. приходите са намалели с 23% спрямо миналата година, а събираемостта на ДДС – с около 50%. Контрабандата на цигари се шири. Приходите в „Митниците” от увеличения акциз спадат на по-ниско равнище, отколкото при предишния акциз. Има индикации за провеждана политика за покровителство на контрабандата. Данъкът се вдига, и той се анонсира вчера, заради липсата на капацитет за управление, заради провала на тези антикризисни мерки, заради управленска безпомощност в определени сектори. Здравеопазването е в колапс и събраният от гражданите почти един милиард резерв за здравеопазване отива за подкрепа на финансовата политика на господин Дянков. В същото време болниците са в хроничен финансов дефицит, на гражданите се готви такса върху рецептите за безплатни лекарства. Сума – пренебрежимо малка, с оглед на събрания от тях милиард, който се държи като резерв за подкрепа на фискалната политика. Болничните листове и неизползваните отпуски се превърнаха в най-големият проблем на държавата, проблем иначе решим с малко повече управленска воля и действия – всеки ръководител на държавно ведомство да въведе мерки по използване на натрупаните дни отпуск. Свидетели сме на поредните панически съобщения в публичното пространство и противоречиво говорене на отделни членове на кабинета. Силно сме обезпокоени от заявените през последните 24 часа намерения за увеличение на данък добавена стойност. Какви ще са последиците? По-високият ДДС ще доведе до увеличение на цените, а оттам и до инфлация, до свиване на и без това свитото вътрешно потребление. Това увеличение ще се понесе от крайните потребители. Ще поскъпнат стоките от първа необходимост – хляб, мляко, лекарства, транспорт, всичко, което всеки българин ползва всеки ден. В условия на замразени доходи това е политика на отнемане на доходи от всички български граждани. Най-големият удар ще се стовари върху нискодоходните и уязвимите групи, без да са предвидени компенсиращи мерки за това. Хората с по-високи доходи ще понесат данъка, но много ще се лишат от ежедневните си нужди. Увеличението на ДДС ще увеличи още повече и без това сивия сектор. Ние от Коалиция за България настояваме: Най-сетне правителството, именно то, да представи пред българския парламент реалистична оценка за финансово и социално-икономическото състояние на страната. Правителството да престане само да говори, доста често и противоречиво. Необходими са мерки и действия, написани и подписани от тези, които носят отговорността за следващите месеци и години. Необходимо е, освен мерки и действия, и широко съгласие за излизане от кризата. За какво настояваме и искаме? Деблокиране на средства от резерва на Здравната каса и спешно изплащане на задълженията на здравните заведения. Защото, когато това ще се случи, може да не изиграе никаква роля. Актуализация на бюджета и започване на нейното обсъждане още сега, за да не започнем обсъждането й тогава, когато може да мине и без нея. Увеличаване на средствата за действия по заетостта, за активни политики на пазара на труда за заетост и подкрепа, насочена към предприятията в затруднение. Ускорено усвояване на средства по оперативните програми едно обещание, което беше основен приоритет на днешното правителство. Като временни мерки: - въвеждане на данъчни стимули за работодатели, които разкриват нови работни места и увеличават средносписъчната численост на персонала; поради високата безработица е необходимо за хората с увреждания да се предвиди в предприятия, в които заетите лица са хора с увреждания и представляват не по-малко от 50%, намаляване на дължимия данък; увеличаване на максималния осигурителен доход от 2000 на 2400 лв., за да може да има истинска справедливост в поемането на тежестите от кризата; допълнителна семейна помощ за детски ясли или градини за семейства, в които и двамата родители са безработни. Следва да проявим загриженост за потенциала на нацията, като социалните помощи за деца се превърнат в задължителна социална инвестиция в условията на криза. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър-председател! Днес България има нужда от политически диалог и сериозна парламентарна дискусия, а не от ежедневни идеи, търкалящи се в публичното пространство, чиято годност е от 24 часа до три дни. Има нужда от цялостна визия за следващите месеци и години, има нужда от яснота кой и защо поема тежестите на кризата, кой и за какво носи политическата отговорност. Благодаря ви за вниманието. От името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – Стоян Мавродиев. Благодаря Ви, госпожо председател Уважаеми господин министър - председател, уважаеми господин министър на вътрешните работи, уважаеми колеги! партия, която говори за икономика и за антикризисни мерки години, след като тя трябваше да предприеме такива мерки, но някак си се разсея, пропусна, или просто не знаеше какви мерки може да предприеме, за да съживи икономиката на страната във важния момент, в окото на кризата през 2007, 2008 и 2009 г. кабинетът Станишев прие две странички антикризисна програма, в които нямаше никакви антикризисни мерки, освен огромно ударно харчене на средства, които впоследствие наляхте в проекти, които нямат или никаква ефективност, или не носят нищо положително на българските граждани, с нулев публичен ефект за българските данъкоплатци. Над милиард евро похарчихте в Белене, тоест два милиарда лева. Похарчихте над един милиард лева за „Цанков камък”. Похарчихте огромни пари за електронно правителство, което не съществува. За националната мрежа на държавната администрация – близо 200 млн. лв. Такава все още не функционира, господа! Да не изброявам всички проекти, за които българските граждани вече знаят вашето отношение към средствата на данъкоплатците. Това е прахосване. Явно не сте чели внимателно, въпреки дебатите миналата седмица, доклада на Комисията „Станишев”, която мисля, че подробно изброяваше всичките ви успехи в кавички в различните сфери на обществения живот. Господин Миков говори за усвояване на евросредства. Вие, господа, сте усвоили 0,05% от евросредствата . Това ли са грандиозните успехи на социалистическия кабинет? Когато говорите за икономика, отново ще ви цитирам нещо, което ви казах миналата седмица. Госпожа Маргарет Тачер, говорейки за социалистите, беше казала – ще го перифразирам – на социалистите не ви отива да говорите за икономика, защото това е все едно Ченгиз Хан да говори за човешки права. Така че просто спрете да говорите по тази тема. Ще припомня още веднъж това, което пак ви казах миналата седмица – бившият премиер Станишев през 2005 г., преди изборите, много усилено и яростно обещаваше в едно интервю пред Ройтерс как ще премахне Валутния борд. Слава Богу, че не изпълни тази своя прекрасна програмна декларация, защото сега щяхме да имаме една фалирала финансово-икономическа система. Сигурно и банки щяхте да фалирате, както през 1997 г., при вашия отново виден социалист Жан Виденов. Нека да припомня и на господин Миков – може би той трябва да благодари на премиера Борисов и на вътрешния министър Цветанов за акцията във Видинско, която се състоя наскоро в неговия избирателен район, и за поредната престъпна група, разбита точно в района, в който господин Миков е избран. И за всички останали акции на МВР и на службите, които затварят пробойните в бюджета и спряха краденето на държавните средства! Господа социалисти, спрете да говорите за икономика, защото е нелепо, смешно и не ви отива. Благодаря. Господин Миков, ако искате думата за лично обяснение, няма да я получите, защото името Ви беше споменато само за това, че сте народен представител, избран от този избирателен район. Оспорвате ли го това? Оспорвате ли го това? Преминаваме към изслушване на Бойко Борисов – министър-председател на Република България, който ще отговори на въпрос от народния представител Иван Йорданов Костов относно кадровата политика на страната в институциите на Европейския съюз. Господин Костов, имате възможност да развиете въпроса Започна процедурата по въпроса. След като изтече процедурата по този въпрос, ще Ви дам възможност да изкажете съображения относно начина на водене на заседанието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин вицепремиер, госпожо министър, колеги народни представители! След тези страсти да се концентрираме върху въпрос, който е от национален интерес. Задавам въпрос относно кадровата политика на кабинета в институциите на Европейския съюз, от която всички сме заинтересовани. Уважаеми господин министър-председател, всяка страна – член на Европейския съюз, се стреми нейните политици и експерти максимално да участват в работата на европейските институции. Изискванията за участие в екипите на представители от други страни, освен от родната страна на ръководителя, са силно ограничени. Затова всеки ръководител се опира основно на свои сънародници.

германка. Това е единственият случай, в който шефът на кабинета е от друга страна. Винаги комисарят назначава свой сънародник за най-близък помощник. „Самата Уей”, цитирам съобщението, „назначи всички членове на кабинета на Георгиева, консултирайки се само с Комисията”. Това обяснява защо нито един служител, препоръчан от София, не беше включен. Начинът на назначаване е следният, искам да го кажа за всички народни представители: кандидатите се назначават от комисаря и от назначения началник кабинета. Те разглеждат кандидатурите и те осъществяват назначенията.

отговаря ли на истината информацията на „Ню Юръп”? Колко члена има и какъв е съставът на кабинета на българския еврокомисар? Колко българи работят в него? Какви предложения е направило българското правителство на госпожа Георгиева? Благодаря Ви. За отговор - министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.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 ще отговоря на въпросите Ви, без да коментирам публикациите във в. „Ню Юръп”. По сформирането на кабинета на еврокомисаря Кристалина Георгиева мога да посоча следното. Както вероятно знаете, подборът на състава на кабинета е от изключителната компетентност и отговорност на съответния комисар, като се изключва всякаква национална или партийна намеса. При изпълнение на своите задължения всички служители на кабинетите на членовете на Европейската комисия се съобразяват с Професионални и етични правила за служителите на Европейската комисия и се ръководят единствено от интересите на институцията, тоест не могат да получават инструкции, указания или върху тях да се упражнява влияние от източник извън нея. Кабинетът на госпожа Георгиева се състои от шестима постоянни служители. Те са подбрани по следните формални изисквания: да бъдат представители на минимум три националности; - да представляват като екип според своя произход - географски баланс; - да осигурят съответствие между постоянни служители на институциите и служители на временен договор, като минимум половината следва да бъдат официални служители на институциите; да гарантират със своите професионални качества разнообразие на експертизата, за да може съответният комисар да се включва ефективно и адекватно във вземането на решения на Комисията; - да представят на политическо ниво - началник на кабинета и заместник-началник, различна от тази на комисаря националност; да не включват в кабинета на члена на Европейската комисия външни за Комисията служители под формата на помощен състав, национални експерти, както и каквото и да е форма на командировани експерти. В момента кабинетът на еврокомисар Кристалина Георгиева се състои от общо 16 души. От шестимата постоянни служители двама са българи. Първият отговаря за финансовия контрол при хуманитарни операции и правните правните въпроси, а вторият е шеф на архива. Другите четирима българи са от административно-техническия персонал на кабинета. Всички останали служители в екипа са назначени от госпожа Георгиева в резултат на нейно лично решение, взето на базата на професионалната подготовка на кандидатите в рамките на състезателен селекционен процес. Искам да използвам Вашето питане като повод да подчертая, че в момента въпросът за увеличаване на броя на българските граждани, работещи в институциите на Европейския съюз, е изключително актуален, предвид

България участва много активно в дискусиите по изграждането на службата и неизменно застъпва тезата, че набирането на персонала следва да се осъществява на база на индивидуалните качества на кандидатите при осигуряване на адекватен географски баланс и прозрачна процедура.

Уважаеми господин министър-председател, Вие коректно спестявате обстоятелства, свързани с това, че българският комисар Кристалина Георгиева не се е обърнала към правителството да поиска подкрепа и кандидатури за назначаване на свои свои помощници, което означава, че тя не реализира българската кадрова политика. Това, което Вие казвате, означава, че е оставена сама на себе си. Тя е назначила само двама души от общо 16 или 17-членния си кабинет, което е некоректно от нейна страна. Аз искам да кажа на народните представители, че тя е отказала кандидатури, които са имали политически опит. Например хора с препоръка на Европейската народна партия са били изцяло елиминирани от конкуренцията да бъдат включени в членовете на нейния кабинет. Вторият член на кабинета е назначен буквално преди седмица или две. Тоест смятам, че има връзка с въпроса, който Ви задавам. Аз мисля, че това не е добра политика от нейна страна. Ето втори въпрос. Вие казвате – нека да назначават по качества. Колко души българи е предложила госпожа Кристалина Георгиева на своите колеги комисари? Изобщо, като има толкова германци в кабинета на госпожа Кристалина Георгиева, колко българи има в кабинетите на германските комисари? Това е много интересен въпрос. Все пак, макар и малка страна, сме средна по европейските си мащаби. Считам, че такова поведение категорично отстраняване на хора, които имат политически опит, назначаване на чужди граждани изцяло, неопиране на български експерти, просто лишава страната ни от възможност да развива своите кадри. Благодаря Ви. Дуплика министър-председателят Бойко Борисов няма да ползва. Уважаеми дами и господа, искам да обявя, че гости на парламента днес са деца от Детския парламент на Обединен детски комплекс „Кърджали” и техни колеги от Кюстендил. Да ги приветстваме с „Добре дошли!” Подсказват ми, че имаме гости и от Враца. Да приветстваме и тях! Да им обърна внимание, че гостите могат да наблюдават работата на Народното събрание без да имат право със звукови или други знаци да изразяват отношение към това, което става в пленарната зала. Конкретната ми реплика е по повод ръкопляскания, които гостите нямат право да извършват в тази зала. Преминаваме към въпрос, поставен от народния представител Станислав Станилов към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно забавените проверки в закритото Министерството на извънредните ситуации. Господин Станилов, имате думата да развиете въпроса си. Пълният одит на министерства и агенции беше едно от вашите предизборни обещания, които вие последователно спазвате. Резултатите от тези проверки дават впечатление, че правителството е изненадано от размера и броя на разкритите злоупотреби. Припомням ви, че Партия „Атака” през целия свой мандат в предходния парламент постоянно изнасяше информация и предупреждаваше за последствията, затова изразявам удовлетворение всеки път, когато член на правителството предостави резултати от направена проверка в съответно министерство. Както се очакваше, става дума за огромен обем работа. Вероятно това е причината засега да изостават проверките в закритите министерства на извънредните ситуации и държавната администрация. Много избиратели поставят въпроса защо няма разкрития в Министерството на извънредните ситуации. Проверките не трябва да се ограничават в структурите на бившето министерство и напомням, че една от най-важните функции на министърката в първото от тях бе да председателства Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Това е точно тази комисия, която предоставя средства от републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията. Извънредните ситуации в последните години показваха, че огромни средства са разходвани, без с това да се увеличи сигурността на хората в пострадалите райони. Стана ясно, че укрепителни и превантивни мерки са правени на неподходящи места или само са осчетоводени, но са погълнали огромни суми. Разходите се оправдаваха със ситуации, които рядко се срещат в нашите географски ширини. То не бяха ураганни ветрове от 100 м/сек. или дъждове от по 400 литра на час. Същевременно имаше проверки, които установиха, че в много от дните, посочени от министерството като бедствени, времето е било тихо и спокойно. Може би подобни разкрития наложиха министерството да промени името си от Министерство на държавната политика при бедствия и аварии в Министерство на извънредните ситуации.

За отговор думата има Бойко Борисов – министър-председател на Република България.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 Станилов! Едно от нашите обещания, които последователно спазваме, е осъществяване на пълен одит на законността и целесъобразността на извършваната в министерствата и държавните агенции дейност.

за периода 27.07.2009 г. – 24.04.2010 г. са извършени общо 42 броя проверки, като 20 броя от тях са по прокурорски преписки, останалите 22 по сигнали на граждани, включително и народни представители.

По 18 са образувани досъдебни производства като за по-голямата част от тях има привлечени към наказателна отговорност и виновни длъжностни лица. По 11 работата продължава. Извън тази статистика по отношение на разновидностите неправомерна дейност дала основание за образуване на проверките, а впоследствие и на делата към тях, то тя е относима към наказателните състави на чл. 219 от това е безстопанственост; чл. 220 от Наказателния кодекс – сключване на неизгодни договори; чл. 282 от Наказателния кодекс – престъпления по служба, документни престъпления и други. Това са случаи за незаконосъобразно усвояване и разходване на средства за корекции на дерета, корекции на корита на реки, изграждане на подпорни стени, ремонт на пътища, асфалтиране на улици и много други. Искам ясно да отбележа, че горепосочените дейности сами по себе си са в полза на обществото, но нашите проверки са по тези случаи, по които процедурите не са спазвани и усвояването и разходването на средствата е било непрозрачно. Това означава, че проверките се извършват там, където е установено, че са били създадени условия за корупционни практики. За съжаление, проверките досега показват, че те са довели до личното облагодетелстване на немалък брой лица. Господин Станилов, това са обективни факти и ако обществото е останало с впечатление за забавяне на проверките в Министерството на извънредните ситуации и на Междуведомствената комисия за установяване и подпомагане към Министерския съвет, то това се дължи на разбирането ни, че е необходимо най-напред МВР и прокуратурата да свършат своята работа по закон, да разкрият престъплението, да го докажат и след това да се дава гласност на случая. Също така искам да Ви уверя, че в закритото Министерство на извънредните ситуации и в Междуведомствената комисия се извършват проверки освен от МВР и прокуратурата за законосъобразност, така и одити от компетентните за това органи за целесъобразност на извършваните дейности и плащания. Работи се и се търсят възможности за реализиране на всички видове отговорности, съществуващи в нашия правен ред – дисциплинарна, административна, гражданска и наказателна. В заключителната част на отговора си бих искал да отбележа, че проверката на органите на изпълнителната власт ще продължат с необходимия интензитет, всеобхватност и задълбоченост. Това ще гарантира, че българските граждани ще узнаят не само размера на злоупотребите от страна на виновните лица. Те ще могат да си отговорят на въпроса дали през годините на съществуването на Министерството на страната ни е претърпяла природни катастрофи или са били осчетоводявани парични суми за никому ненужна, в някои случаи и общо неизвършена дейност. Благодаря. Обемът от факти, които Вие изложихте, господин министър-председател, тук показва, че си заслужава да задам такъв въпрос, независимо от това, че кой знае какви ... не е имало, защото обществото все пак трябва да знае и от трибуната на Народното събрание трябва да се чуе какво става там, какво е ставало там, и какво ще стане там. Ако сега не се изчистят тези неща, няма да я има тази дейност в България, тя не може да има бъдеще, защото нещата ще се повтарят. Аз Ви благодаря за вниманието още веднъж. Вярно е, че нещата са много забатачени и не могат да станат изведнъж, но аз лично пожелавам на Вас и на Вашия екип успех в това отношение. Благодаря Ви за вниманието. И последен въпрос от народния представител Станислав Станилов относно изготвяне на Доклад за състоянието на националната сигурност на Република България. Имате думата, проф. Станилов. съгласно Концепцията за национална сигурност правителството трябва да внася ежегодно за обсъждане в Народното събрание доклад за състоянието на националната сигурност на Република България. Техническата подготовка на текста се извършва от Съвета за сигурността към Министерския съвет. Предишното правителство на страната не изпълняваше тези свои задължения, произтичащи от нормативната база, системно да обсъжда в Народното събрание вътрешните и външните опасности за България и възможните мерки срещу тях, както и необходимостта за това да бъде информирано цялото българско общество. Единствено през 2006 г. Вашият предшественик представи доклад за 2005 г., и то след изричното настояване на депутатите от Партия „Атака”. Липсата на докладите за следващите години показаха, че на предишните управляващи липсва необходимото желание или капацитет да работят професионално по проблемите на сигурността. Създаде се порочна традиция, която не може да бъде одобрена. Сега отново идва моментът, господин министър-председател, когато настоящото Народно събрание трябва да разгледа Годишен доклад за националната сигурност за 2009 г. Според нормативната практика процедурата за изготвяне и приемане на такива документи от Министерския съвет трябва да приключи в края на м. Към настоящия момент няма информация дали срокът е спазен. В тази връзка моят въпрос към Вас е: ще се разграничите ли от практиката на предишното правителство да не се обсъждат в Народното събрание вътрешните и външните опасности за България и ще бъде ли изготвен своевременно годишният доклад за 2009 г.? Благодаря Ви за вниманието. Благодаря на господин Станилов. За отговор – министър-председателят Бойко Борисов. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Станилов! В отговора на предишно питане вече имах възможност да Ви информирам, че в момента се работи по проект на Стратегия за национална сигурност. Планираме до края на м. май тя да бъде внесена в Народното събрание. В проекта на стратегията е отделено специално място на ролята на Министерския съвет и Съвета по сигурността към него като органи за оперативно управление на системата за национална сигурност. Предвидена е и процедура за внасяне на годишни доклади в Народното събрание. С това се цели както да се даде оценка на състоянието на националната сигурност, така и да се планира нейното управление, включително и коригирането на стратегията, ако това се налага. Съгласно действащия Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по национална сигурност в Министерския съвет ежегодно се обсъждат и одобряват проект на доклад на Министерския съвет за Народното събрание. съответствие с тази разпоредба е създадена организация от секретаря на Съвета за разработване на доклада. Ведомствата, които имат пряко отношение към националната сигурност, са представили своите становища. Предстои работна група да подготви окончателния вариант, който да се обсъди в Министерския съвет и представи в Народното събрание, както казах, до края на м. май. Ще Ви припомня каква е била практиката досега. Първият Годишен доклад за състоянието на националната сигурност за 1999 г. е внесен в Министерския съвет през м. юни 2000 г. и е приет от Народното събрание на 25 юли с.г. Още два годишни доклада са приети с решения № 240 от 2000 г. и № 384 от 2006 г. на Министерския съвет. Те обаче не са били внасяни в Народното събрание. За останалите години докладите са обсъждани само в Съвета по сигурността. Трябва да уточня, че няма изрична разпоредба за сроковете за приемане на проектите за годишни доклади от Министерския съвет и внасянето им в Народното събрание. Практиката показва, че досега те са разработвани през м. април, а внасянето им в Министерския Обикновено ведомствата анализират и оценяват своята дейност за предходната година през месеците февруари и март. Считам, че най-подходящото време за приемане на годишния доклад за състоянието на националната сигурност от Министерския съвет е през месеците март, април и в краен случай май. Мога да Ви уверя, че Годишният доклад за състоянието на националната сигурност за 2009 г. ще бъде внесен в Народното събрание до първата половина на м. юли т.г. Благодаря. Благодаря на министър-председателя господин Борисов. Реплика? Няма реплика, съответно няма възможност и за дуплика. премиера за участието му в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към изслушване на Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, който ще отговори на въпрос от народния представител Гинче Караминова относно изразходване на средства по Оперативна програма „Административен капацитет” – гр. Пазарджик. Заповядайте, госпожо Караминова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Вземам повод от репликата на министър-председателя Бойко Борисов: „Където и да пипнеш, жива далавера”, за да задам днешния въпрос, свързан със съмнително раздаване на средства по европейските програми. развитие Пазарджик” получава близо 400 хил. лв. за реализация на проект „Подобряване информираността на гражданското общество относно дейностите, които се извършват по Закона за водите”. Проектът е спечелен по Оперативна програма „Административен капацитет” на Европейския съюз, която по това време се управлява от Министерството на държавната администрация и административната реформа, чийто министър беше Николай Василев от НДСВ. На пръв поглед в тези факти няма нищо смущаващо, но само на пръв поглед. Това, което прави особено тревожно впечатление, е, че сдружението, регистрирано през м. декември 2007 г., на практика до спечелването на този проект не е осъществявало никаква дейност. Другото, което буди безпокойство, е фактът, че тримата членове на управителния съвет са изявени активисти на НДСВ - Пазарджик, работили усърдно за изборните кампании на партията. На първо място е областният координатор на жълтите в Пазарджик Юлиана Ангелова, която е доверен човек на Любка Качакова, по това време ресорен заместник-министър в Министерството на околната среда и водите от квотата на НДСВ в правителството на тройната коалиция. Другите двама са общинският съветник Георги Георгиев и Страхил Иванов – кандидат за общински съветник от НДСВ – Пазарджик. Не мога да скрия учудването си, че една неправителствена организация с едва четири месеца живот, без каквато и да е дейност, е успяла да получи толкова сериозно финансиране. Но да се върнем на проекта. Основната му цел е била да информира гражданското общество, да анализира силните и слабите страни в работата на държавната администрация по Закона за водите, както и да проучи практики от други страни от Европейския съюз. Проектът е предвиждал още да бъде изготвен интернет сайт с модел за публикуване на справки по същия закон,

Държа да отбележа, че случай като този едва ли е изключение, предвид порочните практики, въведени за раздаване на пари на калпак по оперативните програми на политически коректни към тройната коалиция лица. Моят въпрос към Вас, господин министър, е: искане компетентните органи да извършат проверка за това как са изразходвани средствата и как е бил одобрен въпросният проект? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. За отговор – заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Караминова!

при отпускане на средства по Оперативна програма „Административен капацитет”, както и за наличие на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности, са извършени проверки, резултатите от които са следните. Проверката относно проекта от 2008 г. „Подобряване на информираността на структурите на гражданското общество за дейностите, които се извършват по Закона за водите”, съфинансиран със средства от бюджета на Европейската общност по Оперативна програма „Административен капацитет”, с бенефициент по програмата Сдружение „Гражданска инициатива и развитие Пазарджик” съдържа данни за връзки на политически ангажирани лица с проекта, както и относно неефективно усвоените в тази връзка публични средства.

чрез пълномощник Георги Ангелов Георгиев – съуправител на сдружението, същият към настоящия момент общински съветник от НДСВ в гр. Пазарджик, и Министерството на държавната администрация и административната реформа чрез госпожа Мария Дивизиева – ръководител на управителния орган на ОПАК. Изпълнението на проекта, предмет на този договор, е приключило на 10.09.2009 г. Изплатена е била сумата в размер на 304 хил. 962 лв., от които 76 хил. 604 лв. авансово плащане и 228 хил. 357 лв. междинни плащания. До приключване на проверката по изпълнението на договора, плащанията по него са спрени. По сигнал до Министерството на вътрешните работи, съдържащ данни за извършени закононарушения на длъжностни лица от бившето Министерство на държавната администрация и административната реформа, относими към състава на престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс, и наличие на конфликт на интереси при определяне на фирми за изпълнение на поръчките по Оперативна програма „Административен капацитет” и получаване на нерегламентирани средства, които са инвестирани в дружеството „Експат Бета” – Акционерно дружество със специална инвестиционна цел, се извършва проверка, от която е установено следното. При направения анализ за дейността на дружеството „Експат бета” АД със специална инвестиционна цел през 2008-2009 г. се установи, че в същото

Същата притежава 182 хил. броя акции с номинал 1 лв., които е закупила на 30.10.2008 г., когато е изпълнявала длъжността главен секретар на министерството. Това

Благодаря, госпожо председател. Господин министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор. Надявам се и искрено вярвам, че такива очевадни случаи занапред ще бъдат разкривани, а виновните наказвани. За съжаление подобни организации фантоми с политически чадър са източвали огромни евросредства. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Искам да благодаря на всички, които подават сигнали за злоупотреби – както с парите на Европейската общност, така и с парите на българския данъкоплатец. В тази връзка – всеки сигнал се проверява и там, където има констатирани нарушения, се търсят съответните наказателни отговорности. че в тази посока българското правителство има политическата воля да реши този проблем и да не допуска подобно политическо лобиране, което беше допуснато в предшестващото управление, разделено на тройния партиен принцип „наши-ваши и всичките сме в далаверата”. Благодаря. на проф. Борисова – министър на здравеопазването, която първо ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Миков относно наводнението в кв. „Нов път” в град Видин. Господин Миков, заповядайте да развиете въпроса си. Благодаря, уважаема госпожо председател. Бързам да благодаря и на господин Цветанов за четиримата арестувани роми в кв. „Нов път”. Ако са извършили престъпления – да отговарят пред закона! Навремето господин Бойко Борисов ходи по случая „Зрънковци” и после те се разхождаха из цялата страна.

където безработицата надминава 90-95%, където доходите на населението са изключително ниски. Живее се предимно от социални помощи.

Става въпрос за залети септични ями. Става въпрос за залети стопански сгради с животни. Става въпрос за наводнение, което е повече от два месеца и половина. Писах открито писмо до кмета на Видин от Партия ГЕРБ, до общинските съветници с мнозинството от ГЕРБ. Казаха, че няма бедствено положение.

Във Видинската болница няма инфекциозно отделение. Уважаема госпожо министър, крие ли опасности тази хигиенно-епидемиологична обстановка в кв. „Нов път” във връзка с това наводнение? Какви мерки ще предприемете за опазване на здравето на населението? Обръщам внимание, че в квартала освен наводнените над 1000 души живеят около 10-ина хиляди души. Ако там пламне епидемия, последиците от това ще бъдат изключително тежки. Благодаря. има думата госпожа Анна-Мария Борисова – министър на здравеопазването. Заповядайте, проф. Борисова. Благодаря. Миков, във връзка с отправения от Вас въпрос относно хигиенно-епидемиологичната обстановка в кв. „Нов път” – град Видин, във връзка с наводненията в този квартал и предприетите мерки за опазване на здравето на населението, Ви уведомяваме следното. В резултат на обилното снеготопене, започнало през м. януари тази година, и повишаване нивото на р. Дунав в ромския квартал „Нов път” на този град се получи заблатяване с подпочвени води. Това се наблюдава почти ежегодно там по това време на годината. От втората половина на м. януари тази година положението се влоши и някои от периферните улици на квартала, както и редица дворове бяха наводнени. Във връзка с така създалата се ситуация и с цел недопускане възникването и разпространението на заразни заболявания, Районната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в град Видин незабавно предприе следните мерки: Първо, на „ВиК” ЕООД – град Видин, бе разпоредено да се завиши съдържанието на остатъчния хлор в питейната вода на града. Второ, бяха взети проби от централната мрежа за питейно водоснабдяване на кв. „Нов път”, които след изследване не показаха отклонения от изискванията според Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Трето, хранителните обекти в квартала не попадаха в заливната зона и не бяха засегнати. При извършените проверки на тези обекти не се констатираха несъответствия с действащата нормативна уредба. Имаме предвид Закона за храните и произтичащите от него подзаконови нормативни актове. Четвърто, Районната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве ежедневно проследява чистотата на питейната вода в квартала, както и санитарно-хигиенното състояние на хранителните обекти. Пето, извършени са проверки в кабинетите на семейните лекари, намиращи се на територията на квартала. Кабинетите не са засегнати от наводнението. Спазва се добър санитарно - хигиенен и противоепидемичен режим на работа. Осигурени са достатъчни количества дезинфекционни препарати, миещи и почистващи средства. Шесто, епидемичната обстановка остана спокойна. От началото на годината до момента на написването на този доклад в квартала са регистрирани само пет случая на деца с ентероколит, две са заболели през м. януари и м. февруари и едно е заболяло през м. март. И петте случаи са хоспитализирани в инфекциозния сектор към Детското отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в град Видин. Случаите са завършили с оздравяване и не е установена епидемична връзка между тях. Не са регистрирани заболявания от други чревни инфекции: нито вирусен хепатит тип А, нито салмонелоза, нито дизентерия, нито колиентерит. две мерки. Седма мярка. До общопрактикуващите лекари в квартала са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, свързани с опасност от поява на разпространение на чревни инфекции. Осма мярка. Дадени са препоръки на кмета на община Видин за провеждане на дезинфекционни мероприятия в засегнатите площи. Освен това са реализирани контакти с представители на местната власт, с неформални ромски лидери, с ръководители на организацията „Заедно” - с оглед да се проследи обстановката и в следващите дни. Към момента на писането на доклада се е наблюдавало снижение в нивото на подпочвените води в този квартал. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, проф. Борисова. За реплика – народният представител Михаил Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, наистина и предишни години е имало наводняване, с тая разлика, че предишни години е имало отводняване. Тази година тези над хиляда души бяха оставени да си живеят в тази екзотична обстановка, напомняща някои туристически обекти от островите в Тихия океан. Снимките го показват. Снимките излязоха и в печата. Уважаема госпожо министър, това, което прочетохте оттук, не е вярно. Не е вярно, защото аз имам информация за много повече. Ако направите справка, в Ломската болница, защото, пак казвам, във Видинската болница няма Инфекциозно отделение, има Инфекциозен сектор, който е в отделението с другите болни. Това е ситуацията. Хората карат децата си в Лом. Там има Инфекциозно отделение. Направете справка колко деца са били за Инфекциозната болница в Лом и колко деца са точно от този квартал. Не чух за абсолютно никакви средства, които да се осигурят за предприемане профилактика, преглед на децата. Имайте предвид, че в този квартал младото население, децата са много повече като демографско съотношение отколкото в другите квартали. Виждате тези деца как плуват със салове по водата, под която са фекалните и септичните ями. Това е България на ХХІ век. Този, иначе сухо звучащ, отчет не казва нищо на хората там. Аз Ви моля – дадох снимките и на министър-председателя, след като употребих всички възможности да накарам местната власт да си свърши работата,

Втори въпрос към проф. Борисова от народните представители Емилия Масларова и Милена Христова относно готовността на системата за здравеопазване да бъдат извършени имунизации и профилактични прегледи на децата до 18-годишна възраст. Въпросът ще бъде развит от госпожа Милена Христова. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо министър, една от новите мерки на вашето правителство е, че за да се получат детски надбавки, от личния лекар трябва да бъде изискана служебна бележка, с която да се удостовери, че на детето са поставени всички всички ваксинации и са направени всички имунизационни прегледи, както и профилактичните прегледи. Ние от „ЕВРОРОМА” и „Коалиция за България” подкрепяме по принцип тази мярка, тъй като ваксините предпазват не само отделния човек, но и обществото като цяло от възникването и развитието на епидемии, на каквато бяхме свидетели през последните няколко месеца. Дотук обаче се изчерпва положителното от тази мярка и започват проблемите на родителите. Един от тях е че, за да получат служебна бележка, личните лекари изискват от родителите такси в различен размер от 2 до 5 лева в различните райони на страната. Разтревожени родители също ни сигнализираха, че липсват задължителните ваксини при личните лекари и се опасяват, че имунизационният статус на децата им ще бъде нарушен. Някои от родителите например са закупили петвалентната ваксина „Пентаксим” на цена от по 60 лв. за брой, тъй като тя се слага на три приема. Вече на децата им са направени два приема например и третият не може да бъде направен, защото не само че ваксината липсва при при личния лекар, но липсва и в аптеките. От 1 април са включени още две нови ваксини в имунизационния календар, които обаче липсват и досега от Министерството на здравеопазването не е правена доставка на тези ваксини. Тези ваксини обаче трябва да бъдат поставени на бебетата до три или четиримесечна възраст. Забавянето застрашава техният имунизационен статус. Поставянето на тези ваксини след 6-месечна възраст вече ще бъде невъзможно. От своя страна, при липса на задължителните ваксини и личните лекари са поставени в едно особено положение да избират – или да издават документ с невярно съдържание или, неиздавайки такъв документ, да лишат децата от детски надбавки.

ваксини и профилактични прегледи във връзка с получаването на детски надбавки на децата до 18-годишна възраст? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – проф. Борисова, министър на здравеопазването.

във връзка с отправения от Вас въпрос, Ви уведомявам за следното. С промяна на Наредба № 15 на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република в Националния имунизационен календар бяха въведени два нови антигена – хемофилус инфлуенца и пневмококи, които имат съществено влияние върху детската патология в най-ранната възраст. По този начин българския имунизационен календар значително се доближи до календарите на страните от Европейския съюз. Една от първите задачи на екипа на министерството бе подписването на договорите за доставка на ваксините за изпълнение на новия календар. Към момента тези договори са подписани, изпратени са заявките към фирмите-доставчици и вече тече 10-дневният срок препаратите да бъдат доставени в складовете на Министерството на здравеопазването. От началото на м. май, тоест от другата седмица, те ще бъдат транспортирани, при стриктно спазване на хладилното съхранение на ваксините, до всички регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, или както ги наричаме за кратко а чрез тях – и до всички общопрактикуващи лекари. С цел повишаване на обхвата на имунизациите на труднодостъпните групи от населението, по предложение на нашето министерство Министерството на труда и социалната политика направи промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. Промяната бе обнародвана в бр. 27 на „Държавен вестник” от 9 април т.г. и предвижда общопрактикуващите лекари или РИОКОЗ, забележете, когато по обективни причини няма избран личен лекар, да издават служебна бележка, че при детето има извършени задължителните по имунизационен календар календар ваксинации за възрастта. По предложение на Министерството на труда и социалната политика бе изготвен образец на служебна бележка, който е изпратен с писмо до всички РИОКОЗ за ползване. РИОКОЗ ще издават посочените служебни бележки по изключение, тъй като неупражненото право на избор на личен лекар не е уважителна причина. Издаването на тези служебни бележки от РИОКОЗ ще бъде напълно безплатно за родителите. Министерството на здравеопазването предприе действия за създаване на нормативни предпоставки за безплатно издаване на служебни бележки и от личните лекари на тези деца.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, господа министри, колеги! Безспорно мярка, свързана с имунизацията и профилактичните прегледи на децата, е нещо похвално, нещо абсолютно необходимо. Аз бих казала, че имаше години, когато нашите деца и ние сме били може би много по-напред в тази насока от много страни – членки на Европейския съюз, днес. Но, госпожо министър, в такива случаи се казва доволен съм или не съм доволен от отговора. Аз този път смятам да кажа, че важното е от Вашия отговор да са доволни хората, родителите, които се срещат и сблъскват с този проблем. Защото въпросът ми е продиктуван от писма и лични срещи на майки, на родители, които имат сериозни затруднения и се възпрепятства възможността те да получат детските си добавки. За тези 35 лв., които те получават месечно, при положение, че нормативните наредби излязоха на 9 април, даде се 14-дневен срок родителите да предоставят документ, на базата на който е извършена имунизация или профилактичен преглед, нека да бъдем съвсем откровени, примерно хората в Симеоновград трябва да отидат до Димитровград за профилактичен преглед на децата си, за да доставят тези документи. Ако заведете две деца от Симеоновград до Димитровград и ги върнете с родителите, горе-долу всъщност Вие изчерпвате тяхната детска добавка. Така че, госпожо министър, като член на правителството, като лекар, като жена, аз считам, че Вие трябва да настоявате да има един гратисен период, когато системата напълно е готова. Нека да бъдат профилактичните прегледи за учениците в определени срокове, там, на място, в училище. Нека да се извършват имунизациите на децата, защото Вие много добре знаете, че за имунизацията от туберкулоза се пускат писма на родителите в кой ден и кой час да отидат, защото като се отвори една ампула, ампула, могат да бъдат имунизирани 2, 3 или 4 деца и след това тази ампула се хвърля, тоест има някакъв срок за годност. Системата ни не е готова, за да поставя репресивни мерки, в случая може би силно казано, към родителите. Нека да се създаде организацията от страна на здравната система и тогава можете да бъдете сигурни, че ние ще сме тези, които също ще настояваме всяко едно дете да бъде имунизирано и да мине през профилактичен преглед.

Благодаря за репликата. Дуплика няма да ползвате. Да благодарим на Анна - Мария Борисова – министър на здравеопазването, за участието в парламентарния контрол. Даваме възможност на народния представител Стоян Иванов да отправи своя въпрос към Аню Ангелов – министър на отбраната. Въпросът е относно военни имоти с отпаднала необходимост за отбраната в землището на гр. Черноморец, община Созопол, Бургаска област. Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Въпросът ми е свързан с военни имоти с отпаднала необходимост за отбраната в землището на гр. Черноморец, община Созопол. В картата на възстановената собственост на землището на Черноморец е отразен имот № 000016, с площ 375 дка. Намира се в местността „Акра”. Това, за сведение, е полуостров на брега на морето. За голяма част от този имот има предявени реституционни претенции по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Общинска служба по земеделие и гори, гр. Созопол, в периода 1998-1999 г. е постановила решения за признато право на собственост. Тези решения са били връчени на собствениците като е постановен отказ за възстановяване на земите, попадащи в обектите на Министерството на отбраната. На 16.11.2001 г. въпросният имот е обявен от Министерството на отбраната за имот с отпаднала необходимост за нуждите на отбраната. Същият после е обявен за публична държавна собственост, а с Решение № 144 на Министерския съвет от 28.08.2005 г. за частна държавна собственост. Вече десет години бившите собственици и техните наследници организират публични протести, пишат жалби до Министерството на отбраната, Министерския съвет, Народното събрание и която още институция се сетите и получават отказ от възстановяване на собствеността им на горепосочения имот първоначално с мотива „необходимост за отбраната”. След като този мотив отпада, отпада, че вече е публична държавна собственост, след отпадането и на това основание с мотива „имотът е загубил характера земеделска земя”. Заради протестите и жалбите на хората, на първо място, от Черноморец, но и от други подобни казуси се стигна до промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, даваща възможност да се възстановяват отчуждени земи с отпаднала необходимост за отбраната. Само че предходното правителство, господин министър, така и не прие наредба по чл. 24, ал. 10 от въпросния закон, с което лиши собствениците от възможността да предявят претенциите си и по този начин само потвърди публичните подозрения, че лица, свързани с управлението на тройната коалиция, възнамеряват да приватизират и този военен имот по любимия си способ „кон срещу кокошка”.

този имот в местността „Акра”? Смятате ли да предприемете стъпки за предоставянето на тези имоти на държавния поземлен фонд или на община Созопол с цел възстановяване на справедливостта и обезщетение на собствениците? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов. Генерал Ангелов, имате възможност да отговорите.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 Всъщност става въпрос за следното: има имот с отпаднала необходимост в съседство с действащ войскови район. Този имот би трябвало още тогава през 2001 г. да бъде възстановен или на общината, или на областния управител.

Имаме общо четири имота в гр. Черноморец с отпаднала необходимост. Единият от тях ще премине към действащите войскови райони. Той е малък район, в местността „Медни рид” и ще се използва от Българската армия. Моето решение по 000016 е (и съм го съгласувал с областния управител), че ще внеса проект за преактуване на имота от частна държавна собственост в публична държавна собственост и да бъде предоставен от Министерския съвет на областния управител за разпореждане. Благодаря

Аз Ви благодаря, господин министър, за този отговор, защото най-сетне публично тук от тази трибуна един министър се ангажира с начин, по който евентуално, въпреки че знам, че стъпките са дълги след това, би могъл да бъде решен този сложен проблем. Само ще напомня, то в тази страна от залата няма никой, ще напомня, че този проблем е бил поставян още по времето на правителството на СДС. Тогава имаше обещание от депутатите от СДС, че ще съдействат, след което правителството на НДСВ и ДПС също обещаваха, след което в предизборната кампания имаше цяла делегация от БСП, които обещаваха там на хората и ги излъгаха, съзнателно или не. Не се реши проблемът. (Реплики от КБ.) Внесоха и промените в закона, които така и не се реализираха. Надявам се, че това мнозинство и Вие като министър ще имате най-сетне волята този проблем наистина да бъде решен. Благодаря Ви. ли дуплика? Не. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Последен ще отговаря Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, на въпроси, първият от които е на народния представител Пенко Атанасов, вторият също е негов, относно забавяне на плащания към поделенията на Селскостопанската академия. Имате думата, господин Атанасов.

между другото, внесе промените в закона, които така не Ви харесват. Но все пак те са вратичката, чрез която сега ще решите въпроса. Уважаеми господин министър, на организираната конференция от Министерството на земеделието и храните за бъдещето на Селскостопанска академия с огромна изненада разбрах, че поделенията, които стопанисват 90 хил. дка обработваема земя, до момента не са си получили средствата по Схемата за единно плащане на площ.

По подобна схема преведените средства по проекти към Министерството на образованието, младежта и науката в размер на 1 млн. 100 хил. лв. също постъпват по транзитните сметки на институтите, но съдбата им е същата – просто институтите не са си ги получили. Съгласно условията на Министерството на образованието, младежта и науката за тези средства са проведени процедури по Закона за обществените поръчки и има сключени договори, по които се трупат неустойки. Въпросът ми към Вас, господин министър, е: кога

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, Министерството на земеделието и храните и в частност Селскостопанската академия се явяват бенефициенти на Разплащателната агенция по Схемата за единно плащане на площ, както и страна по различни наши и международни програми. Селскостопанската академия по Схемата за единно плащане на площ получава и допълнителни средства, които подпомагат извършването на вменените й дейности. Наистина до този момент тези средства не са стигнали до институтите в състава на Селскостопанската академия, което е изключително тревожно. Причината тези средства все още да не са стигнали до конкретните бенефициенти е следната: до м. ноември 2009 г., съгласно установените правила от Министерството на финансите, за получаване на подобни финансови средства чрез БНБ се извършваха сторнировъчни операции

По тази схема преведените по линия на различни програми чужди средства не се предоставят на съответните бенефициенти и са за сметка на бюджета. В тази връзка Министерството на земеделието и храните изпрати писма до Министерството на финансите за даване на конкретни указания с цел разрешаване на този изключително важен проблем. До този момент все още не сме получили методически указания относно прилагане на финансовия механизъм за решаването. Позволете ми да Ви напомня, за пореден път, че съгласно европейското законодателство крайният срок за извършване на плащанията за кампания 2009 е 30 юни т.г. Благодаря.

тези, които са стълбът на нашето земеделие (да, вероятно имат нужда от промени и неслучайно се дискутират тези въпроси), те няма да ги получат, и наистина са поставени в среда, в която е невъзможно да изпълняват нормалните си задължения. Да, вероятно до м. май ще ги получат, но само с тези действия Вие ги обричате наистина на много сериозно изпитание и ги поставяте в невъзможност да изпълняват тези свои задължения. Аз разбирам, че решаването на този въпрос даже не би трябвало да стои на внимание, защото от 2007 г., откакто са тези средства по Схемата за единно плащане на площ, никога не е имало проблеми да бъдат получени – не само от институтите, а по принцип от всички, които имат право и не са нарушили закона. Така, че моят апел към вас е: направете така, че тези средства да бъдат получени. Направете така, че тези

Уважаеми господин Атанасов, както Вие сам отбелязахте, към момента над 99% от средствата по Схемата за единно плащане на площ са изплатени

Самият Вие казахте, че аз организирах тази конференция за бъдещето на Селскостопанската академия, точно поради това, че има проблеми, които трябва да бъдат решавани и този е един от тях. Уверявам Ви, че той ще бъде решен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Найденов. Последен въпрос от народния представител Пенко Атанасов към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно декларация, изисквана от Общинска служба „Земеделие”. ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Въпросът ми възникна при последната ни приемна на граждани в гр. Бургас. Честно казано, много се обезпокоихме, защото при подаване на общото заявление за подпомагане през 2007 г. служителите от общинските служби по земеделие надлежно информират земеделските производители, обработваните земи на които попадат в териториалния обхват на необлагодетелствани райони, съгласно списък за необлагодетелствани райони за други специфични ограничения, поради което последните заявяват желание да бъдат подпомагани по тази мярка. В заявлението те декларират, че ще извършват земеделска дейност върху площите върху необлагодетелствания район за поне пет години след първото плащане. При подаване на заявленията за подпомагане за стопанската 2007-2008 г., земеделските производители са информирани от служителите от Областната разплащателна агенция – гр. Бургас, че съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелствани райони и териториалния обхват, приета с Постановление № 30 от 15 февруари 2008 г., някои от тези землища не попадат в обхвата на необлагодетелстваните райони, поради което земеделските производители не кандидатстват за съответното подпомагане през 2007-2008 г. При идентификация на площите през 2010 г. служителите от общинските служби по земеделие информират земеделските производители, че трябва да подпишат декларация от ИСАК, Регистър „Директни плащания”, по която като грешка излиза „неизпълнение на петгодишен ангажимент за необлагодетелствани райони” и при детайлите е записано: „Заявили сте необлагодетелствани райони 2 за кампания 2007 настоящия момент те продължават да обработват тези площи. Въпросът ми към Вас е: след като гореспоменатите земеделски производители продължават да обработват земеделски земи и дори да не попадат в необлагодетелстваните райони, защо трябва задължително да подписват декларацията от ИСАК, Регистър „Директни плащания” ? Ако откажат да попълнят такава декларация, общото им заявление не се приема. Попълвайки го, ще бъдат санкционирани, че не са изпълнили 5-годишен ангажимент за необлагодетелствани

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! През 2007 г. не е имало влязъл в сила нормативен акт, който да определя необлагодетелстваните райони на територията на страната, както и не е била одобрена Програмата за развитие на селските райони от Европейската комисия, част от която е и Мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони”. Част от землищата в България, попадащи в необлагодетелстваните райони, различни от планинските, са били заложени в списък на проект на Наредба за определяне на критериите на необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Програмата за развитие на селските райони е била одобрена на 19 февруари 2008 г. от Европейската комисия, но в § 4 на решението е посочено изрично, че одобрената програма се прилага за периода от 1 януари 2007 до 31 декември 2013 г., като в нея са заложени осите и мерките, прилагани с програмата, и планът за общото им финансиране. В Анекс 5 към Мярка 212 на Програмата за развитие на селските райони се съдържа изчерпателен списък на необлагодетелстваните райони, различни от планинските, който обаче се различава от списъка в проекта на Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Решението за одобрение на всяка Програма за развитие на селските райони на Европейската комисия съгласно Регламент 1290/2005 относно относно финансиране на общата селскостопанска политика представлява решение за финансиране, а след изпращането на нотификация за него става правно задължение за съответната държава членка по смисъла на регламента. Това означава, че Република България не може да извърши финансиране по мерки и схеми, които противоречат на приетата програма, и следва да откаже плащания по тях. В съответствие с одобрената програма е приета Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват с Постановление на Министерския съвет № 30 от 15 февруари 2008 Подписването на декларациите от страна на кандидатите за подпомагане за Кампания 2010 по отношение на неизпълнен ангажимент е за земеделските стопани, които са кандидатствали веднъж по съответната мярка и след това поради една или друга причина са се отказали от изпълнението на поетите ангажименти. Санкции по тази декларация не се прилагат в съответствие с приложимото законодателство на Държавен фонд „Земеделие”. Те имат право да изискват плащания, извършени към земеделските стопани, за получени средства за подпомагане по Мярка 212 в райони с ограничения, различни от планинските райони, и не изпълнили петгодишния си ангажимент. Подписването на тези декларации единствено и само информира кандидатите на Държавен фонд „Земеделие”, че могат да понесат съответната финансова рестрикция по отношение на получените средства за подпомагане за неизпълнен ангажимент по програмата. По отношение на подписването или не на декларацията, генерирана от ИСАК, Ви уведомявам, че запознаването с нея е информативно и не е задължително условие за прием на заявлението. Бих искал да Ви уверя, че Държавен фонд „Земеделие” като разпоредител с финансови средства от структурните фондове на Европейския съюз и от бюджета на Република България изпълнява строго приложимото в областта на земеделието законодателство и не може да си позволи неправомерни действия, костващи акредитацията на Разплащателната агенция. Благодаря Ви за вниманието. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Господин министър, вероятно става някакво разминаване. Аз твърдя, че тези, които са кандидатствали, не са получили нито един лев поради разминаванията, които Вие сам цитирахте и които аз бях развил Въпросът е, че те продължават да бъдат третирани, че не са изпълнили петгодишен ангажимент, който реално не са поемали. И сега ги карат да попълват декларации, което буди у тях недоумение: „Чакай, аз не съм получавал пари по мярката,

през 2007 г. бяхте стартирали Програмата за развитие на селските райони, когато трябваше – от 1 януари 2007 г., а не от 2008 г., ако тогава бяхте приели наредба, която да отговаря на програмата след това, сега нямаше да стигаме до тази ситуация. Системата ИСАК генерира тази декларация. Те наистина трябва да я попълнят, независимо дали са получавали или не помощ. Това разминаване се е получило заради забавяне на програмата. Именно защото нашето правителство забави тази програма, в момента правите обвинение към нас за това, че изискваме да се спазва този регламент, от който зависи усвояването на тези средства. Нека го кажем ясно към тези земеделски производители, които в момента трябва да попълват тази декларация като задължителен атрибут, атрибут, без тя да има за тях някакво отношение. Това е заради разминаването между наредба, измислена от вас през 2007 г., и приетата програма през 2008 г. Съжалявам, но тогава ние нямаме никакво отношение към това. В момента подобряваме системата, за да могат те да се възползват от тези средства. Благодаря Ви. Да благодарим на министър Найденов за участието му в парламентарния контрол. Въпросите са изчерпани, което означава, че отиваме към приключване на пленарното заседание. Следващото редовно пленарно заседание е на 5 май 2010 г. с начален час 9,00 ч. Весели празници! Закривам пленарното заседание.